Промените, които се направиха по отношение на избора за председател, през цялото време са били такива, че да отговарят на професионалния капацитет на Делян Пеевски. Никой обаче не си зададе въпроса кой е Делян Пеевски и какви са отзивите от Европа и други държави по света относно властването и монопола, който има в медийното пространство в България. Нормално ли е в една демократична република, член на Европейския съюз, да имаме подобен подход и Вие, господин председател, да потъпквате парламентаризма и да не се съобразявате с приетия Правилник за дейността на Народното събрание? Защото господин Миков като председател на Народното събрание използва приетата възможност в правилника – чл. 49, ал. 5: „За изключителни случаи председателят може да предложи промяна в дневния ред – предварително обявена”.

Защо днес, когато се обнародва Закона за Държавната агенция „Национална сигурност” Вие прибързвате с това решение, с което злепоставяте страната ни като страна – член в Европейския съюз и нарушавате репутацията на Република България? Ако не знаете, по време на Тройната коалиция, когато министър-председател на България беше Сергей Станишев, той лично уволни заместник-министъра Делян Пеевски и беше разследван. Аз знам, че има много достойни парламентаристи. Има много достойни от управляващите и съм убеден, че в момента те правят невероятен компромис със съвестта си и предателство спрямо избирателите, които гласуваха за Вас. Цялото това време, през което наблюдавахме тази кампания, Вие много умело сте градили тази стратегия. С медийния монопол успяхте да създадете внушения и в деня за размисъл да манипулирате изборния процес, а по този начин да бъдат излъгани българските граждани, които искаха да се възползват от демократичното си право да гласуват по съвест. Защо го нарушихте? Защо днес продължавате да бъдете свидетели и участници в това, което се случва в България? В България никога досега, след 1990 г., не е имало подобен подход нито едно правителство, нито едно парламентарно мнозинство и винаги, когато се е говорило за национална сигурност, въпреки диаметралните различия, се е намирал консенсус. В много от случаите това беше Президентът на републиката. Затова философията на всички закони и разпоредби, свързани с националната сигурност, беше назначенията да стават с указ на Президента, за да може действително да имаме една институция, равно отдалечена от изпълнителната и законодателна власти и да може действително да се търси този консенсус. Тук искам да поздравя всички президенти на България, които са успели да съхранят консенсуса, за да работим за България, въпреки допускането някой път и на грешки. Нека да Ви припомним, че когато Политическа партия ГЕРБ спечели изборите през 2009 г. ние не тръгнахме на реваншизъм, не тръгнахме на конфронтация с институциите.

Намирахме винаги консенсус въпреки различията по много теми, защото това даваше възможност парламентарното мнозинство на ГЕРБ да не направи законодателни промени в сектор „Сигурност” и в никакъв случай да не се отнема компетентността и това, което е записано

където Ви обединяват единствено и само интересът, омразата и реваншизмът. Уважаеми дами и господа народни представители, българският народ видя какво се случи на 11 и 12 май. Българският народ осъзна цялата тази манипулация дни след това, но изборите бяха приключили и ние се съобразихме с това, което беше официално обявено от Централната избирателна комисия и от всички международни наблюдатели. Но това, което днес Вие правите, показа едно Вие твърдо сте решени и твърдо ще останете в зависимостта на двама-трима човека в държавата, които ще Ви определят какво да правите. Затова днешното заседание започна не в 9,00 ч., а в 9,20 ч. Точно заради тези противоречия, които имате и в Българската социалистическа партия, аз съм убеден, че с днешния си акт

и да постига личните си цели, но не и партийните си цели, които да бъдат в интерес на държавата. Изпитвам огромно уважение и респект към всички български избиратели, в това число и на управляващи, в това число и нашата парламентарна група. Но недейте да смятате, че остава незабелязано. И с начина, по който Вие редите областните управители и заместник-министрите, аз съм убеден, че Вие залагате

Само да Ви кажа, че когато бях вицепремиер и министър на вътрешните работи никога, по никакъв повод не сме се противопоставяли на българските граждани (смях от КБ), защото този спонтанен протест, който беше проведен, този протест беше много ясен и за тогавашното управление. Затова лидерът на ГЕРБ в лицето на тогавашния министър председател Бойко Борисов

но да застанем на едни избори, което е нормалният старт за всяка една политическа формация, която иска да участва в политическия живот на страната. Защо днес в този парламентарен контрол, който е втори по ред, тази зала в средата е празна? Защото Вие няма как да обясните всичко това, което правите. Българските избиратели обаче няма да простят. Аз съм убеден, че всички тези, които в момента, въпреки различията, ние трябва да обединим усилията си, за да запазим демократичността, европейската перспектива и продължаване на европейската интеграция на Република България, България е различна. От днес България вече е държава, която няма да има тази сигурност, за която Вие сте ме критикували. Но от днес оценките за България вече ще бъдат негативни, защото с лицето Делян Пеевски сами разбирате, че няма как да бъде евроатлантическият партньор в борбата срещу трансграничната организирана престъпност, с монополите. Това, което успяхте да направите, е да позволите всички Вие, да създадете този медиен монопол. Това е Вашето право, но Вие трябва да отговаряте и пред Вашите избиратели. Мога да заявя съвсем отговорно от името на Парламентарната група на ГЕРБ, от името на Политическа партия ГЕРБ, от името на лидера на Политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов...

времето е изтекло) българското правителство, мисля, че направихме много и за Вашия регион, за региона на България, и днес трябваше съвсем официално и тържествено, в духа на това, което направихме всички правителства да се случи днес, е да открием „Дунав мост 2”, и да дадем европейската алтернатива. Защото този проект беше реализиран с европейските фондове.

защото и той не е съгласен по начина, по който приехте закона и днес предложихте за гласуване Делян Пеевски. Мога да Ви кажа, че и всички министри... Сега вече спирате да казвате, аз ще взема отношение, защото във Вашето изказване имаше и по начина на водене.

доколкото в изказването на господин Цветанов, макар и от група, имаше коментар на правилника и на неговото прилагане.

не бива с усещането за всевластност да се поставя над правилника на Народното събрание. (Реплики

Господин Янаки Стоилов от името Парламентарната група на Коалиция за България СТОИЛОВ (КБ): Моля Ви да не подвиквате от залата! Дори бих се съгласил да направите реплика, въпреки че това е извън процедурата на изявление от парламентарна група. Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Точно в този случай не знам дали аз имам правото да говоря от името на Парламентарната група на Коалиция за България. Но казвам това не заради Вашите подвиквания, защото аз дължа обяснение по този въпрос на другата част от залата.

Само от тази гледна точка, пак подчертавам, не знам дали аз съм човекът, който има право да говори по този въпрос, но тъй като той е много важен,

Това е решение с голяма важност, тъй като то засяга въпросите на националната сигурност на България. то поражда редица въпроси. Това, което мога да кажа, предполагам от името на моите колеги, е, че те са дали кредит на доверие на човек, който тепърва трябва да доказва дали той е в състояние да действа достатъчно последователно от името на държавата. Защото наистина в предишни години и неговите собствени действия са пораждали много въпроси, както и действията на голяма част от Вашето политическо ръководство. Защото българският народ не би приел борбата с една групировка, в случая думата „политическа партия” е излишна, да се води със средствата на друга групировка. Ние самите не предлагаме такъв подход, независимо дали става дума за икономическа, политическа или друга групировка. (Реплика дълго време действаше не само в услуга на своята собствена партия, а и на самите Вас, защото много от медиите, от корпоративните структури бяха част от управлението на ГЕРБ. Това едва ли някой ще го оспори от трибуната. В момента, в който настъпи вътрешният разлом на тези политически, икономически и други интереси...

Ако този човек, както се твърди, е поел ангажимент за държавническо поведение (реплики от ГЕРБ), ако той се отдели от досегашните интереси, с които е свързан неговите действия ще трябва да бъдат оценявани поотделно, защото времето за това не е много. КРАСИМИР Част от нелицеприятната българска политическа действителност! Затова Вие не можете да бъдете само нейни ментори, докато сте съучастници в този процес.

страна, и интересът на тесни икономико-политически групи. Защото ние не бихме искали да бъдем политическото лице

И сега, когато ние се опитваме да прокараме истинските разделителни линии, които в много случаи, за съжаление, не минават в Българския парламент, те минават някъде навън, някъде в задкулисието, и много от тези хора, които седят тук, са част от една и съща действителност, от която аз не искам да бъда част (единични ръкопляскания от ГЕРБ), а мисля, че и много от моите колеги не искат да бъдат, бъдат, моят призив е: парламентарните групи да действат по начин, по който да оправдаят своята идейна принадлежност, да оправдаят своите политически позиции, да бъдат достатъчно взискателни и към управлението, и към своите политически ръководства. Днес аз нямам много аргументи, с които да защитя избора, освен това, което този избор поражда като обществено и политическо очакване. Разбира се, той се посреща и с много недоверие, по разбираеми причини. Това, което днес заявихте и с което искам да завърша като отговор – призива Ви да ускорите сценария, който Вие подготвяте, не би трябвало да бъде реализиран. Отделен въпрос е дали решението на Парламента днес няма да подтикне част от българските граждани, които не са част от такива намерения, да бъдат увлечени в подобни действия.

Вашият призив да бъдат проведени избори за Велико народно събрание в този момент, Ви поставя на нивото на политическа партия, която вече не е в този парламент, която дълго време Ви обслужваше, но получи ясна оценка от гражданите, защото не може една политическа партия, която претендира за конструктивност и държавност, да влиза в дискусията по конституционни въпроси, без да е заявила каквато и да е позиция към своя конституционен проект, просто защото такъв няма. Защото наистина Конституцията може да бъде съборена не от нейните текстове, а само от изчерпване на доверието на българските граждани. И затова Вие играете на тази тънка струна – не срещу текстовете на Конституцията, а за делегитимиране на цялата власт. Дано всички от нас си дават сметка, че защитата на Конституцията е защита на решения, които биха приели българските граждани. Защото тази Конституция преживя много сътресения, разреши много кризи. Затова смятам за безотговорно днес да се излиза с призива за свикване на Велико народно събрание, защото това е по друг начин провеждане на Вашата идея за провеждане на предсрочни избори колкото се може по-бързо. Защото това е част от кампанията Ви да оспорвате изборните резултати в Конституционния съд, това е част от Вашата тактика да нагнетите напрежение и най-късно през есента да изкарате хората по улиците да сринат Парламента и правителството (шум и реплики от ГЕРБ) и в крайна сметка никой да не носи отговорност за своите политически и управленски решения. Всеки да се вкопчи във властта, която е придобил, и която упражнява по познатия вече начин. Точно това не трябва да се допусне! Затова аз призовавам българските граждани: нека да оценяват всяко действие по неговите резултати – икономически, социални и политически! Нека българските граждани да запазят своето критично отношение към политическите партии, които в недостатъчна степен оправдават техните очаквания, но нека бъдат взискателни и да изискват държава, която действа конкретно и чиито резултати трябва да бъдат приемани или отхвърляни, а не просто на политически и други групи, които се опитват с издигане на лозунги, които на пръв поглед звучат привлекателно, да доразрушат и без това отслабената българска държавност. Защото това, което наблюдаваме в момента в съседна Гърция – по едни причини, в съседна Турция – по други причини, не трябва да бъде утрешният ден на България! (Ръкопляскания от КБ.) Защото там има процеси, които трябва да си даваме сметка, че могат по някакъв начин да засегнат българската страна.

Благодаря, господин Стоилов. Изявления от парламентарна група – господин Местан. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители,

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Днешното решение на Четиридесет и второто Народно събрание безспорно е с важно вътрешнополитическо и международно значение. Затова основният акцент на изявлението ми от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи е посланието към международните партньори на България в областта на сигурността. Аз ще започна с едно признание: няколко правителства, в това число и последното, установиха добър диалог с международните партньори. Всичко това направи възможно присъединяването на България към НАТО и Европейския съюз. И тук правя първата си много важна уговорка. През последните четири години добрият диалог с международните партньори беше превърнат от управлението на ГЕРБ в своеобразен параван, зад който те скриха вътрешните си престъпни схеми. Това беше управление с две лица: едно лице – за пред евроатлантическите партньори, с които те успяха да реализират и международни договори, добър диалог; и второто лице – престъпното вътрешнополитическо лице на управлението на ГЕРБ. Днес политическите сили, които подкрепиха решението за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност”, трябва да поемем много ясен ангажимент пред българските граждани и пред евроатлантическите партньори на България за това, че установеният през годините на управление на няколко правителства добър диалог ще продължи. И този диалог от добър ще стане още по-добър с една много важна промяна – това управление на Четиридесет и второто Народно събрание няма да използва добрия диалог с международните партньори като параван, зад който да скрива вътрешните престъпни схеми на властта. Ето това е новото, което трябва да се случи. Управлението – за щастие вече бившето управление – на престъпния подземен свят днес е в откровена истерия. И това е разбираемо. ГЕРБ е партия на властта. Те съзнават, че извън властта нямат бъдеще. Това е партия, в която отношенията между избирателите не са на основата на принадлежност към обща ценностна система. Това е партия, в която социалният контакт, ценностният контакт, идейният контакт е заменен с отношение на властови зависимости, на държание и на външния опонент, и на вътрешнопартийния опонент чрез компромати, чрез страх, чрез подслушване. Повтарям – това съотношение на подчиненост и на страх. Лидерите на ГЕРБ са осъзнали простичкия факт, че извън властта тази партия ще бъде разградена по същите механизми, по които е създадена. бившите управляващи нямат право да говорят за репутация. Днес те нямат право да говорят за медиен монопол. Може би щяха да имат право да говорят за медиен монопол, ако не се възползваха в продължение на близо четири години от така наречения медиен монопол, ако през ден не ръсеха бисерите си от ефира именно на уличените в монопол медии. Българските граждани не са забравили къде, чрез кои телевизии гледаха лицата на лидерите на довчера управляващите! Медийният монопол не е опасен, дори не е медиен монопол, ако обслужва ГЕРБ и е опасен и е монопол, ако не обслужва ГЕРБ и разкрива престъпните страни на властта. Днес разделителната линия е именно между престъпния свят и корупцията, между властта, която нощем се весели и играе карти с фигури от престъпния свят, които носят прякори на цялата фауна и, от друга страна, едно управление, което дойде в името не на думи, а реално, за решително противодействие именно на престъпността и на корупцията. За първи път председателят на ДАНС, на този много важен орган, който трябва да гарантира националната сигурност на България, се избира пряко от българското Народно събрание. Това е ясен знак, че всяко действие на новия председател, всяко действие на този орган, ще подлежи на пряк парламентарен контрол. Днес като председател на Движението за права и свободи и на Парламентарната група на ДПС аз поемам категоричен ангажимент, че контролът върху дейността на ДАНС, на нейния председател ще бъде не само парламентарен, а и граждански контрол. И затова, именно защото всяко действие ще подлежи на пряк парламентарен и граждански контрол, днес заявяваме: нека съдим и председателя, и ДАНС по действията им. ГЕРБ имат основание да се притесняват. Те знаят какви са ги вършили. Въпреки това в тези думи на председателя на ДПС никой няма право да чете дори нюанс на реваншизъм, защото разликата между това управление и предишното е, че престъпникът ще бъде наказан, преследван и наказан по силата на закона, с безусловното прилагане на принципа „върховенство на закона” в България. Днес ние заявяваме, че трябва да се скъсаме с може би най-порочната практика, която наложи управлението на ГЕРБ, а именно престъпник беше само онзи престъпник, който не се подчини на управляващата партия. Всички престъпници, които отидоха, наведоха се и целунаха ръката на властващия, бяха оставени да да вършат безпроблемно престъпните си дела, защото и отношението към престъпния свят беше избирателно. Онези престъпници, които припознаха новите управляващи и поеха ангажимент престъпните им действия да обслужват управляващата партия, бяха оставени на мира. Затова тази партия, довчера управлявала, се провали в най-силното си обещание, заради което получи подкрепата на българските граждани през 2009 г., че ще управлява справедливо. Днес, четири години след юли 2009 г., можем с горчивина да кажем: управлението на ГЕРБ бе всичко друго, но не и справедливо. Управлението на ГЕРБ бе всичко друго, но не и насочено срещу престъплението и корупцията. Вместо да се бори с престъпността и корупцията, това управление се превърна в основен генератор на престъпност и корупция. В заключение, уважаеми госпожи и господа,

поеха линия на откровена, небивала в 23-годишната история на съвременния български парламентаризъм линия на деструкция. И вече казах защо – знаят, че докато са извън властта престъпленията им ще бъдат разкрити. Повтарям – без реваншизъм, при стриктно прилагане на принципа „върховенство на закона”. Затова обръщението ми към празната дясна половина е: не се бойте от новото управление, Вие трябва да се боите от силата на закона, защото само законът ще ръководи действията ни. Благодарим за вниманието.

Постъпило е питане от народния представител Жельо Иванов Бойчев към Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката, относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за бъдещата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за следващия програмен период 2014-2020 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 21 юни 2013 г. Постъпило е питане от народния представител Димчо Димитров Михалевски към Зинаида Златанова, заместник министър-председател и министър на правосъдието, относно подготовката на Договора за партньорство между България и Европейския съюз за периода 2014-2020 г.

Следва да се отговори в пленарното заседание на 21 юни 2013 г. Постъпило е питане от народния представител Димчо Димитров Михалевски към Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката, относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за гарантиране успешното използване на средствата по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”. Следва да се отговори в пленарното заседание на 21 юни 2013 г. Писмени отговори, които на основание чл. 83, ал. 5 и чл. 91, ал. 1 от правилника ще връча на народните представители, които са ги задали: - от министъра на външните работи Кристиан Вигенин на въпрос от народния представител Антон Кутев; Антон Кутев; - от министъра на културата Петър Стоянович на въпрос от народния представител Станислав Станилов. Преминаваме към отговорите в парламентарния контрол. Първа в него ще отговаря госпожа Зинаида Златанова, заместник министър-председател и министър на правосъдието. Тя ще отговори на въпроси от народните представители Джевдет Ибрям Чакъров и Димчо Димитров Михалевски. Двата въпроса, поради съвпадането на техния предмет, ще получат общ отговор. Предлагам да ги задавате по реда, по който са постъпили в Деловодството на Народното събрание. Давам възможност на господин Джевдет Чакъров да зададе своя въпрос относно риска България да загуби средства от европейските фондове за настоящия програмен период 2007-2013 г. Имате думата, господин Чакъров. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Златанова,

Не само да ги загубим, но и разходите в този размер да останат за сметка на държавния бюджет. Вие представихте и справка, подготвена от служебния кабинет, че към момента максималното усвояване у нас по програмите, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз, е едва 17,7%. Само допреди месец всеки път, когато станеше дума за усвояването на еврофондовете, се повтаряше като мантра, че при управлението на тройната коалиция те са били спрени от Брюксел, а при управлението на ГЕРБ са пуснати. Фактите обаче определено говорят друго: 17,7% усвояване едва ли са повод за гордост от добре свършена работа. По-скоро говорят за изключително слабо и некомпетентно управление на програмите, финансирани от европейските фондове, през изминалите три години и половина, при условие че е имало всички налични предпоставки за много активна, ефективна работа за усвояване и реализация на средствата от еврофондовете. Притеснения за неусвояването на средствата от еврофондовете публично изрази и вицепремиерът по европейските фондове в служебното правителство госпожа Илияна В интервю за „Труд” тя съобщава, че рискове има за всички оперативни програми, с изключение на Оперативна програма „Транспорт”, че за настоящата година има огромен риск да се загубят много средства и че до края на годината трябва да разплатим над 1 млрд. евро!

Има ли към момента загубени средства, по коя програма и в какъв размер са те? Има ли изготвени планове за ускоряване на изоставащи програми и какви са мерките в тях? Конкретно по Оперативна програма „Околна среда” какви мерки ще се предприемат с оглед на свръхдоговорените проекти, ще могат ли да се изпълнят и, ако не се изпълнят, ще останат ли те за сметка на държавния бюджет? Какви мерки се предприемат от Вас и от ресорните министри, така че да не да не се натовари с 600 милиона държавният бюджет, за риска да загубим средства тази година? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Чакъров. Господин Димчо Михалевски ще зададе своя въпрос относно идентифициран риск от потенциално прилагане на правилото за автоматично освобождаване на средства по оперативните програми до края на 2013 г. Заповядайте, господин Михалевски. Защо е важен този въпрос, който задаваме? През последните години европейските средства, с които България може да разполага на принципа на европейската солидарност, за съжаление, придобиха основен характер в рамките на капиталовите разходи на държавата. Ако през 2008 г. усвояването на европейските средства, и то в значителен размер, съставляваше около 22-25%, то за миналата година тези средства вече съставляваха близо 70% от всички капиталови разходи. И когато днес стои въпросът: какъв е рискът да загубим немалка част от тези средства, всъщност въпросът е: какъв е рискът да загубим въобще капиталовите разходи, с които разполага държавата, които могат да благоустрояват България, да създават работни места и да променят нейния облик? Уважаема госпожо заместник министър-председател, искам да Ви помоля да идентифицирате какъв е рискът през тази критична година, в която се събират практически два финансови плана, по правилото N+3 за 2010 и N+2 за 2011 г. България да загуби средства по седемте оперативни програми? Какви са конкретните мерки, които българското правителство през последната една година е предприемало, за да може този риск, който отдавна е известен, да бъде сведен до нула, защото такава трябва да бъде целта на българското правителство, и каква е Вашата реална прогноза какво ще се случи до края на настоящата година? Смятам, че дължим този отговор като правителство, като Народно събрание, защото това касае работните места, живота на всеки български гражданин. Благодаря Ви. Госпожо Златанова, имате възможност да отговорите на зададените два въпроса в рамките на шест минути – три плюс три за всеки, от народните представители. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми колеги министри! Средствата, които следва да бъдат сертифицирани общо до края на 2013 г. по всяка една от оперативните програми възлизат на 1 млрд. 38 млн. евро. Към 31 май тази година е изпълнена на 21% тази цел. По всяка от оперативните програми следва да бъдат сертифицирани разходи, както следва: по Оперативна програма „Транспорт” – близо 838 млн. евро; по Оперативна програма „Околна среда” – близо 471 млн. евро; по „Регионално развитие” – 681 млн. евро; по „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” – близо 520 млн. евро; по „Развитие на човешките ресурси” – близо 543 млн. евро; „Административен капацитет” – 81 млн. евро; „Техническа помощ” – 25,5 млн. евро; по Програма „Развитие на селските райони” – 398 млн. евро; по Оперативна програма „Развитие на сектор „Рибарство” – 13 млн. евро. Следват програмите по трансгранично сътрудничество, както следва: България-Сърбия – 4,8 млн. евро, България-Турция – 4,1 млн. евро; България-Македония – 2,7 млн. евро. Следва да се има предвид, че това е делът само на средства от Европейския съюз. Тук не се включва националното съфинансиране. В хода на изпълнението на оперативните програми, финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд, през месец май управляващите органи на оперативните програми, координирани от вицепремиера в служебното правителство госпожа Цанова, установиха прогнозна сума, която потенциално би могла да подлежи на автоматично освобождаване към края на 2013 г. в размер на 272 млн. евро. Впоследствие – няколко седмици по-късно, управляващите органи намалиха прогнозната сума и към 6 юни тя е 237 млн. евро. Нека да уточня, че тук говорим за потенциални загуби и индикативни числа, които могат да бъдат както по-малки, така и по големи към края на годината, когато ще имаме окончателна яснота в цифри. При такава ситуация, ако се стигне до там, ще се пристъпи към корекция на текущи проектни схеми, които не реализират необходимия напредък в изпълнение на заложените цели. Риск от загуба няма само по Оперативна програма „Транспорт”. Очаквани загуби по другите оперативни програми, са както следва: по „Околна среда” – 30 млн. евро; по „Регионално развитие” очаквана загуба между 73 и 123 млн. евро;

В допълнение – по Програмата за развитие на селските райони, очакваната загуба е около 100 млн. евро. Предприети са няколко хоризонтални мерки, които се очакват да имат ефект върху всички застрашени програми. Първо е увеличен размерът на авансовите плащания от 20 на 65%, размерът на финансирането, което ще се предоставя преди окончателно плащане – до 95% от стойността на договора. По конкретните оперативни програми са предприети следните мерки: по Оперативна програма „Околна среда” – сключването на договори за безвъзмездна финансова помощ над бюджета на програмата е мярка, която цели постигане на пълно използване на предоставен финансов ресурс. По Програма „Регионално развитие” са предприети следните мерки: прекратяване или замразяване на договори за безвъзмездна финансова помощ по високорискови проекти и прехвърлянето им за следващия програмен период, включване на по-големи проекти, въвеждане на пилотно електронно отчитане от информационната система. По „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” са предприети следните мерки: оптимизиране на условията за кандидатстване по обявената процедура „енергийна ефективност и зелена икономика”, увеличаване на бюджетите по някои от процедурите, по които има качествени проекти и които не са рискови за изпълнение, прехвърляне на недоговорените средства в рамките на Приоритетна ос-2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятната бизнессреда” към нова процедура, технологична модернизация на малките и средните предприятия, която се счита за една от най-успешните процедури по програмата, съкращаване на срока за оценка на подадените проектни предложения на два месеца, който преди това е бил три. По Програма „Развитие на човешките ресурси” се изпълнява конкретен план за действие по процесите на финансово изпълнение на програмата, който се отчита, включително пред Европейската комисия. По „Административен капацитет” също се изпълнява конкретен план за действие по процесите на финансово изпълнение на програмата. По „Техническа помощ” са включени нови бенефициенти на програмата и са идентифицирани нови дейности за финансиране. По Програмата за развитие на селските райони са предприети следните мерки: подадено е Десето изменение на програмата на 12 март тази година, от началото на 2013 г. е стартиран гаранционен фонд, който предстои да се оцени как ще действа, тъй като все още е рано да бъде оценена тази мярка. Към момента, както казах и в началото, няма загубени средства по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд. Към края на годината, както и господин Михалевски и господин Чакъров отбелязаха обаче наистина се събират два периода, в които по известното ни правило N+2 и N+3, в които, ако целта за 2013 г. за разплащания не е постигната, наистина ще настъпи автоматично освобождаване на средства. По други програми към момента обаче има загуби и са загубени 97 млн. евро, разпределени, както следва: по Програмата за развитие на селските райони – близо 90 млн. евро, от които близо 39 милиона от бюджета за 2009 г., и 51 млн. евро от бюджета за 2010 г. Загуби има и по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” – малко над 4 млн. евро. По програмите "Трансгранично сътрудничество” и „Външни граници” размерът на освободените средства за 2012 г. е, както следва: България-Сърбия – 1,4 млн. евро; България-Турция – 1,4 млн. евро; България-Македония – половин милион евро.

От първостепенно значение е изготвянето на реалистичен график за изпълнение на всеки конкретен проект, включващ целия проектен цикъл. В зависимост от състоянието на конкретните проекти следва да бъдат определени конкретните последващи и коригиращи действия. В това число се предвижда фазиране на инвестиционната част от проектите, одобрени по комбинираната процедура за подготовка и изпълнение на инфраструктурни проекти. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря за отговорите. Имате възможност за реплики. Господин Чакъров – две минути. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми колеги! Видно от това, което представяте, госпожо Златанова, е, че даже далеч надминава това, което ние сме получили като информация от медиите за изключително сериозната критична ситуация по отношение на усвояването на средствата от еврофондовете и в това отношение аз се обръщам към Вас, към ресорните министри и към премиера наистина да получим реалната картина относно състоянието на усвояването на средствата от еврофондовете, на действията, които ще се предприемат. Рискове да бъдат загубени пари към края на настоящата година има много сериозни. сериозни. Целта на въпроса ми и всичко това, което обсъждаме в момента, е да се създаде такава организация, да бъдат предприети такива действия, че тези средства да не бъдат загубени за страната на фона на кризата, която имаме. Още повече, че и Вие не споменавате едно друго обстоятелство във Вашия отговор, че от няколко оперативни програми бяха релокирани средства не по основните приоритети, които са заложени, визирам Оперативна програма „Околна среда”, Оперативна програма „Регионално развитие” и не че страната няма потребност от хеликоптери, от техника за гасене на пожари, за транспортни средства, те също са потребни, но не се изпълняват основните приоритети. И с цялата си отговорност заявявам тук – от трибуната на Народното събрание, че специално, конкретно за Оперативна програма „Околна среда” провалът се дължи на чисто управленски грешки – грешки в управлението на програмата на ниво министър и по веригата. Надявам се наистина да се направи един много сериозен, обстоен анализ на всички причини за грешките, които са допуснати и при условие, че наистина е имало предпоставки за активна работа и тази година трябваше да бъде една от годините с максимална реализация по отношение на еврофондовете. Всичко това го казваме не за да търсим виновни и да подхождаме, както и преди малко в декларацията, която представи председателят на партията ни господин Лютви Местан, не да търсим виновни и да има реваншистки подход, а да се създаде организация, та България да не губи средства. В това отношение Ви уверявам, че нашият интерес и аз лично ще следя по какъв начин се изпълнява цялата тази дейност. Ще засегна един друг аспект, който не е обект на внимание на настоящия ми въпрос – за подготовката за следващия период. Лично аз съм притеснен много, че приоритетите към настоящия момент не са изцяло дефинирани. Това е много важно в контекста на новите изисквания, които имат Европейската комисия и Европейският съюз за интегриран подход, за мултиплициращ ефект от действието на оперативните програми. Сега доминантата ни трябва да бъде и всички усилия трябва да бъдат насочени за активна ефективна работа по отношение на еврофондовете. Това е, от което се нуждаем. Ние сме отговорни пред всички граждани на Република България за изграждане на така необходимата ни инфраструктура в редица сфери като ВиК, пътища, да не говорим за сферата на отпадъците

Уважаема госпожо вицепремиер, смятам, че сте изключително сериозна. Дори гледайки числата, че България е получила окончателно възстановяване за 2010 г. – 600 милиона, които реално са 400 млн. евро, тъй като тогава близо близо 200 милиона бяха възстановени по инструмента „Джереми“, за 2011 г. са близо 700 милиона от Европейската комисия, а за миналата година, след като приспаднем новите 150 млн. евро, които автоматично отиват във финансовия инженеринг, отново са 700 милиона. Тоест ние виждаме какъв е реалният потенциал, който България и нейните структури са били в състояние да изпълнят като проекти, да бъдат верифицирани разходите, след това обратно възстановени от Европейската комисия.

възстановени от Европейската комисия общо 158 млн. евро, а планът за тази година е 325 милиона. В тази връзка считам, че положението е извънредно и трябва да бъдат взети конкретни мерки.

да имаме ежеседмичен анализ и наблюдение на изпълнението на проектите, сертифицирането на разходите, които получаваме от Европейската комисия, и разплащането към бенефициентите.

Рискът е много по-голям. Лично аз го оценявам в момента на поне 700 млн. евро загуба. Затова Ви моля да се предприемат тези действия и със сформирането през следващата седмица на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – заедно да можем да започнем да изпълняваме тази дейност в седмичен порядък. Благодаря. Благодаря, господин Михалевски. Госпожо Златанова, имате възможност за дуплика в рамките на 2 минути. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Споделям тревогата на Народното събрание по темата. За сведение – между 30 април, когато е изготвена справката на служебното правителство, когато усвояването е 29%, и е справката, която имам от тези дни, където усвояването се е покачило на 32,82%, за мен напредъкът също е недостатъчен. Съгласна съм напълно, че трябва да се излезе от това русло на бавно изпълнение на програмите. За да се случи това по-скоро, са необходими усилията на всички институции – на моите колеги министри, които управляват оперативни програми в своите министерства, чрез Вашия – нямам против – седмичен контрол на тези дейности, защото тези тези средства са предназначени да помагат на икономиката. Те са предназначени да отиват там, където са най-необходими – пред българските граждани. Ние нямаме право да допускаме грешки. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря на госпожа Златанова за участието й в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към следващите въпроси и към следващите министри. Втори по ред е господин Петър Чобанов – министър на финансите, който ще отговори на питане на народния представител Борис Цветков относно политиката на правителството за грижи за децата, осигуряването на бюджетни средства за строеж на детски ясли и градини, упражнявания контрол и какви са резултатите до момента. Господин Цветков, имате възможност да развиете своето питане. До 2009 г., по време на управлението на правителството на Сергей Станишев, освен ръст в икономиката и доходите на хората, имаше и отчетлива тенденция на увеличаване на родените деца в цялата страна с по над 5 хил. деца повече годишно и достигна 80 900 деца през 2009 г. Вследствие на икономическата криза и редица неадекватни действия на правителството на Бойко Борисов, довели до засилване на ефектите на кризата, тя от икономическа се превърна и в социална, и демографска. Така през 2010 г. се родиха по-малко 5400 деца, през 2011 г. – нови 5000 деца по-малко, през 2012 г. – 62 000 деца, а през първите месеци на тази година – с 2000 деца по-малко от петте месеца на миналата година. Общо в България вместо повече деца, са родени с 29 000 деца по-малко. Сериозна е опасността броят на родените деца да падне и под 60 000 тази година. Въпреки този драстично намалял брой родени деца, вече доста години продължава недостигът на места в общинските детски ясли и градини, който е особено дразнещ в столицата. След новото класиране не достигат места за 14 000 деца – 7000 в градините, 7000 в яслите. Това става вследствие на дългогодишното управление на кмет на ГЕРБ, мнозинство в Общинския съвет и тяхно правителство, въпреки декларираните приоритети и срок 2011 г. за справяне с проблема и въпреки изразходваните над 109 млн. лв. публични средства. Правителството на Бойко Борисов замрази редица социални разходи, отвърза ги от размера на минималната работна заплата и така обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години остана 240 лв., под прага на бедността. Вместо да бъдат приети предложенията на БСП и на протестиращите родители за предвиждане на 30 млн. лв. за увеличаване на размера, под натиска на протестиращите родители мнозинството гласува 30 млн. лв. за изграждане на нови детски градини, за да могат децата да са в градини, а майките да се върнат на работа. Още тогава беше ясно, че дори да се построят през тази година тези нови градини, в тях ще могат да бъдат приети само около 2000 деца при чакащи десетки хиляди. Господин министър, във връзка с продължаващия недостиг на места за хиляди деца в общински детски ясли и градини в София, Пловдив, Варна, Бургас и други градове на страната и гласуваните в държавния бюджет 30 млн. лв. за незабавно строителство на нови детски градини през 2013 г., отправям към Вас следното питане: осигурени ли са тези средства в бюджета за строеж на детски градини, каква част от тях са преведени, как и по какви критерии са разпределени по общини и обекти, какъв е поименният им списък, броят на очакваните нови места в тях, предвидени средства, срок за започване и завършване? Осъществява ли се и какъв контрол от правителството за целесъобразно и законосъобразно разходване на средствата за изграждането на новите детски градини в предвидените срокове? Какви са резултатите до настоящия момент? ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Цветков. Господин министър, имате възможност да отговорите в рамките на 5 минути. Заповядайте. уважаема госпожо председател! Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Цветков, благодаря за въпроса. Оценявам, че първият въпрос, на който отговарям пред Вас, е свързан с толкова важна тема, която беше основен акцент и в предизборната кампания, ще бъде основен акцент и в политиката на правителството. Конкретно към въпроса.

е предвидено при разпределение на резерва за непредвидени и неотложни разходи – това са непредвидени разходи, за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет България за 2013 г. Министерският съвет да осигури средства за основен ремонт и изграждане на детски ясли и детски градини в размер до 30 млн. лв.

се одобри разпределението на тези средства в бюджетите само на ограничен брой общини – ще посоча техните имена, а как са подбрани, Вие сами можете да прецените – Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и, разбира се, Столичната община за изграждане на нови 18 детски градини, една детска ясла и съответно разкриване на 2090 нови места. Тоест спрямо недостига виждаме, че това са крайно недостатъчен брой нови места, но все пак е крачка в тази посока. Средствата са разпределени на база брой население, брой деца на възраст от една до шест години, недостиг на места за детски градини и ясли на територията на общината и писмени искания от посочените общини, без да са представени конкретни проекти по тях. Министерството на финансите осъществява контрол върху предоставянето на одобрените от правителството средства, но отговорността за изпълнението на Постановление № 17 на Министерския съвет, е в правомощията на кмета на общината и общинския съвет като органи на местното самоуправление. На този етап от посочените по-горе общини са предоставени финансови документи за усвояване на едва 11% от тези средства. Въпреки че, както казахме, контролът е в местното самоуправление, с писмо на министъра на финансите от 7 юни 2013 г. с цел осъществяване на контрол беше изискана информация относно етапите на изпълнение на обектите за изграждане на детските градини и детски ясли. Резултатите показват, че в най-напреднал етап от изпълнението на обектите са общини Пловдив и Бургас – те предвиждат и дофинансиране изграждането на новите места със средства от собствените приходи. Очакванията на общините са за разкриване на 1955 нови места в детските градини или това е 135 места по-малко – 6,5% от първоначално разчетените. Преобладаващата част обаче от обектите са все още на етап провеждане на обществени поръчки, като за четири от тях в Столичната община процедурите се обжалват. За един обект във Варна процедурата дори е прекратена поради отсъствие на кандидат за изпълнител. Периодът на реализиране на строителството в 7-те общини се оценява между 5-12 месеца, като очакванията за приключване на строителството и въвеждане в експлоатация на детските градини са до декември 2013 г., в някои общини и до 2014 г. Все пак трябва да се посочи, че при програмирането на средствата от европейските фондове за периода 2007-2012 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” на 86 български общини беше предоставена възможност да разработят и кандидатстват проекти по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1-1: „Социална инфраструктура” за реконструкция, ремонт и оборудване на образователни институции, детски ясли и градини. За санирането на детски ясли и градини през посочения период са били одобрени близо 71 млн. лв. средства, тоест била е осигурена възможност и за последователна политика в това отношение, а не само за вземането на дискреционно решение по критерии, голяма част от които остават необясними. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин министър. Благодаря и за това, че се вместихте във времето. Господин Цветков, имате възможност да зададете два допълнителни въпроса. Уважаеми господин министър, благодаря за изчерпателния отговор, който даде възможност на българските граждани да чуят и разберат конкретните резултати до момента за гласуваните 30 млн. лв. публични средства, до момента не са довели до откриване на нито едно ново място, а, за съжаление, някои от предвидените обекти се очаква да бъдат готови чак в края на 2014 г. Искам да изразя удовлетворение от Вашата ангажираност и готовност да съдействате както за търсене и намиране на резерви за повишаване на приходите в бюджета, така също очаквам и да следите за стриктното и ефективно изразходване на средствата, което ще гарантира запазването на финансовата стабилност и подпомагане на най-уязвимите социални групи. Убеден съм, че с това си действие ще върнете вярата на хората в институциите и способността им да решават поставените проблеми. Питането ми бе продиктувано и от факта, че съм предложен и избран за народен представител от 24. многомандатен избирателен район София – район „Искър”, в чиито жилищни комплекси „Дружба 1” и „Дружба 2” в последните 23 години няма построена нито една детска градина нито нова, нито разширение на съществуваща, при положение че има свободни общински терени, отредени за детски градини и че за поредна година имаме над 1100 чакащи деца без места в общинските детски ясли и градини. Положението явно е различно в различните общини. Докато при едни – в Пловдив, са планирани и се изграждат с техни средства и със средства от Бюджет 2013 достатъчно градини, които още през тази година ще решат проблема с недостига на места, в същото време Столичната община просто пренасочи част – осем по-точно, от предвидените в техния план 17 градини за финансиране от държавата. Тоест не предвидиха изграждане на нови градини с тези целеви средства, а единствено освободиха част от необходимия

за теоретични разработки за системен интегратор за милиони левове, опити за подаряване на публична собственост около хотел „Славия”, опити за подаряване при отдаване под наем – злоупотреби, бонуси на приближени и така Въпреки ограничените възможности на бюджетите на държавата и на общините, за съжаление, зачестиха случаите на злоупотреба дори при строежи и ремонт на детски градини. Във връзка с констатираните по мои и на колегите ми сигнали за нарушение от АДФИ, Сметната палата и Звеното за вътрешен одит на Столичната община, точно при строеж и ремонт на градини, училища, детски и спортни площадки, отправям към Вас следния въпрос: предприети ли са мерки за възстановяване на отклонените средства и за санкциониране, включително и финансово, на извършилите и допусналите нарушение при разходване на публични средства? Надявам се с общи усилия да преустановим практиката да се отклоняват средства и да се краде от строителството и ремонта на детски градини. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин министър, имате възможност да отговорите. Моля, уважаеми колеги, спазвайте регламента и времето за задаване на въпроси.

кмет – но по-добре късно, отколкото никога. Направили са проверка в един от районите на Столичната община, която наистина е установила сериозни нарушения, за съжаление, по отношение на средства, които отиват иначе за толкова благородна идея и политика.

Като цяло обаче подходът, който е бил използван, тъй като и в шестте случая се оказва, че е нарушение за първи път на съответния кмет, той е наказан – глобен е с минималната по закон санкция, която в петте от случаите е сто лева, а в следващия случай е проявена малко по-голяма строгост и наказанието вече е 200 лв. Да, това е... Иначе нарушенията са сериозни по отношение на процедурите за възлагане на поръчката – без да бъдат спазени законови изисквания; по отношение на договора, който после е бил сключен – без вътре да са залегнали всички задължителни реквизити от офертата; по отношение промените на договора, тоест редица нарушения, които добре познаваме, за съжаление, в последните години и са вършени не само по отношение на въпросните детски детски градини, а и в редица други случаи, които, разбира се, ще налагат спешна реакция от наша страна, както и от страна на Народното събрание по отношение на Закона за обществените поръчки. Това е малко по-друга тема. Благодаря отново за този въпрос. Благодаря за отговора. Желаете ли да изразите отношение към отговора на министъра, господин Цветков? Не. Благодаря за участието в днешния контрол на министъра на финансите господин Петър Чобанов. Преминаваме към следващия въпрос, който е към министъра на труда и социалната политика господин Хасан Адемов. Той ще отговори на питане от народния представител Антон Кутев относно политиката на правителството по отношение на безработицата в страната. Заповядайте, господин Кутев. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Въпросите за безработицата в страната многократно са били задавани от тази трибуна. В рамките на миналия мандат имам поне три или четири питания и още толкова въпроси към предишния министър. Тази Тази моя тревога към състоянието на безработицата и към политиките на правителството е продиктувана от факта, че за предишните четири години при безработица практически от 6%, колкото беше средната безработица в страната, нарасна на над 14% – колкото е тя в момента, според статистиката. България преди няколко години – през 2009 г., беше с шестте си процента безработица една от петте държави в Европа с най-малка безработица.

Много пъти задавах този въпрос на министъра на труда от предишното правителство и той всеки път ми отговаряше по един и същи начин. Той казваше: „Ние много активно усвояваме европейски средства”. Всеки път ние с него имахме ясния разговор, че – да, Вие може би усвоявате някакви европейски средства, но те са силно недостатъчни, за да решат проблемите на безработицата и по пътя на усвояването на европейските средства Вие не успявате, и няма да успеете да решите този проблем. Въпреки всичко, всеки път разговорът завършваше с безкрайния оптимизъм на господин министъра от предишното правителство. Той казваше: „Вие сега ще видите какви чудеса ще направим” и всеки път ставаше все по-лошо.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, последното заседание на Европейския съвет, на което бяха обсъдени теми в областта на социалната политика, се състоя на 14 и 15 март настоящата година в Брюксел. Министерството на труда и социалната политика подготви позиция в частта „Икономическа и социална политика”, която бе одобрена от Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет. Относно заетостта в нея е посочено, че България придава особено значение на прилагането на принципите на свободно движение на хора и работна сила в целия Европейски съюз. Средствата за провеждане на политиката на сближаване са основен инструмент за инвестиции, растеж и заетост в страните членки. Единният пазар е ключов фактор за икономически растеж и създаването на работни места. Завършването на неговото изграждане ще предостави нови възможности на европейските държави и бизнеса. Действията за стабилизиране на европейската икономика и оздравяване на финансовата система следва да вървят успоредно с усилията за преодоляване на безработицата и социалните последствия от финансово-икономическата криза. България приветства създаването на Инициатива за младежка заетост в подкрепа на предоставянето на гаранции за младежта. Очакваме тя да подпомогне държавите членки с висока младежка безработица, сред които е и България, но е необходимо да се отчитат спецификите и финансовите възможности на отделните държави членки. Заключенията, приети на цитираното заседание на Европейския съвет относно социалната политика, са свързани с насоки за насърчаване на конкурентноспособността, растежа и работните места, по-специално за младите хора, в съответствие със следните приоритети. На първо място, провеждане на диференцирана фискална консолидация, благоприятстваща растежа. На второ място, възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката; стимулиране на икономическия растеж и конкурентноспособността; борба с безработицата и социалните последици от кризата; модернизиране на публичната администрация. В заключенията на Съвета се изтъква, че изпълнението продължава да бъде от възлово значение. Необходими са решителни действия в подкрепа на сериозния политически ангажимент за насърчаване на растежа и работните места и за намиране на отговор на фискалните, макроикономическите и структурните предизвикателства. Всичко това следва да се отрази и в националните програми за реформи и в програмите за стабилност и за конвергенция на държавите членки. Следва да се предприеме подходяща комбинация от мерки по отношение на разходите и приходите на равнището на държавите членки. Тук се включват и краткосрочни целеви мерки за насърчаване на растежа и подпомагане на създаването на работни места, особено за младите хора, а също и осигуряване на благоприятстващи растежа инвестиции. Фискалната консолидация и възстановяването на финансовата стабилност трябва да са придружени от добре разработени структурни реформи за устойчив растеж, заетост и конкурентоспособност и към коригиране на макроикономическите дисбаланси. тези условия Европейският съвет припомни, че е важно да се измести данъчната тежест от трудовите възнаграждения, когато това е целесъобразно. Целта е повишаване на пригодността за заетост и конкурентоспособността. Важно за България е, че увеличението на капитала на Европейската инвестиционна банка с 10 млрд. лв. ще даде на банката възможност за кредитиране с допълнителни 60 млрд. лв. в подкрепа на растежа и създаването на работни места. Съвместно с дейността на Европейския инвестиционен фонд това ще позволи осъществяване на проекти на стойност до 180 млрд. евро за периода 2013 – 2015 г. постави специален акцент върху следните въпроси, които се отнасят с пълна сила и за България. Това е намирането на решение на проблема с безработицата, да се обърне специално внимание на активните политики в областта на заетостта. Насърчаването на младежката заетост трябва да се превърне в специален приоритет. Ускорената работа в Европейската комисия по значимите досиета като професионалните квалификации и командироването на работници ще подпомогне и България в политиките по отношение на обучението на възрастни и мобилността на работната сила. заключение ще изтъкна, че приетите на Съвета заключения са в съответствие с намеренията на правителството в областта на политиката по заетостта и безработицата. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър,

няма как тези политики да се решават извън контекста на Европейския съюз. Разбира се, ние трябва да използваме всички възможности, които нашето членство в Европейския съюз ни дава, така че в това отношение няма никакво съмнение, че посоката е правилна. Това, което ми хареса във Вашия отговор, е: Вие очевидно си давате сметка, че без на икономиката, без определени мерки, които да създават работни места извън държавния сектор и извън спонсорираната временна заетост, очевидно няма как да решим този проблем, тоест смисълът му е някъде другаде. другаде. Другото от досегашните усилия пред Европейския съюз: европейските мерки могат да бъдат спомагащи, но не могат да бъдат решаващи в този процес, според мен. Това, което може да Ви попречи при реализацията на тези намерения, според мен, е ситуацията, в която в момента се намира държавата.

Реално погледнато в селата имаме безработица от порядъка на 70-80%, не 14, не 20, а огромна – 10 към едно е съотношението на безработните в селата.

националната статистика в момента отчита 13,8% безработица. Знаете, че те работят по друга методика. Агенцията по заетостта отчита нива някъде около 11%. В момента 388 хил. 523 са регистрираните безработни в края на

са едни от социалните предпоставки, които доведоха до протестите през месец февруари на тази година. Социалното декласиране на българските граждани или на голяма част от българските граждани в резултат на високите нива на безработица на безработица и ниските доходи са едни от големите проблеми, които търсят спешни решения, както и Вие се изразихте. По отношение на финансирането Вие сте абсолютно прав, че в момента сме изправени пред ситуация, в която се очаква към края на месец август входящият поток от безработни, в резултат на освобождаването на заети по оперативните програми, да бъде някъде между 50 и 60 хиляди. В същия момент финансовите средства, с които разполага в момента Министерството на труда и социалната политика в рамките на Националния план за заетост, са минимални и едва ли биха могли да покрият потребностите на пазара на труда. Очевидно е, че с мерките,

да разчитаме на допълнителен финансов ресурс. Остават едни допълнителни 425 милиона, които трябва да бъдат усвоени до края на годината, но те са по други приоритетни оси и тяхното усвояване е съвсем друга тема. Това, което искам да Ви кажа, е, че тези 73 милиона, които са по Националния план за действие по заетостта, са основните средства, а средствата от оперативните програми са надграждащи, за да могат да балансират дисбаланси на пазара на труда. Това, което е направило предходното правителство, преди служебното, е, че са заложили една сериозна бомба на пазара на труда и за да не избухне трябва да предприемем сериозни мерки – неща, с които се занимаваме в момента. Що се отнася до безработицата в селските региони – изключително важен въпрос, там проблемът едва ли би могъл да се реши единствено и само с мерките на Министерството на труда и социалната политика.

храните, с реализиране на регионални програми и програми за младежка заетост, включително и младежката гаранция, която сега е изключително актуална в рамките на европейските приоритети. Само след няколко дни в Мадрид, а след това и в Люксембург ще има среща на министрите на труда и социалната политика, като основния акцент ще бъдат мерките за борба с младежката безработица, защото това е един от негативните феномени на фона на това, което се случва на пазара на труда през последните години. Уверявам Ви, че правителството и Министерството на труда и социалната политика ще положим всички усилия да се справим с този проблем наречен безработица и на първо време да преодолеем негативните тенденции на ръст на безработицата, да се опитаме да обърнем тренда от ръст на безработица към спад и да обърнем сериозно внимание на регионите, за които Вие споменахте преди малко. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин министър. Господин Кутев, ще изразите ли отношение към отговора на министъра?

Тя е много трудна, имайки предвид това, което преди това казахте, тоест очевидно Вие не просто сте поставени в условията на растяща безработица, а сте поставени в ситуация, в която нямате и финансовата възможност да се справите с нея, но това е резултат от управлението, което имахме досега. Ако искаме да излезем от тази ситуация Вие правилно преди това споменахте, че протестите, които предизвикаха падането на предишното правителство, бяха продиктувани до голяма степен и от тази социално-икономическа ситуация. ситуация. За да излезем от нея трябват мерки, които да са изключително спешни. На нас ни трябват неординерни мерки. С обикновените мерки, с които досега са се решавали тези проблеми, в момента проблемът не може да се реши, защото е прекалено задълбочен и е доведен до ситуация, в която вече нямаме шанс, ако продължим по същия начин. Трябват мерки като при природно бедствие. Трябват мерки, които да са извънредни, много смислени и премислени. Аз не се съмнявам във Вашия опит като

които сте на топа на устата и от Вас до голяма степен зависи не само бъдещето на правителството, но и бъдещето на държавата оттам нататък. Имайте самочувствието, нахалството ако искате, да изисквате от правителството и Парламента нещата, които трябва

Калина Балабанова е поискала отлагане по уважителни причини на нейния въпрос, така че ще пристъпим към отговорите на министъра на здравеопазването д р Таня Андреева. Първа ще зададе своя въпрос народният представител Джема Грозданова относно регулацията в здравната система, предвид заявеното намерение за премахване на лимитите в болничната и извънболничната помощ. Заповядайте, госпожо Грозданова. Благодаря, госпожо председателстваща. Госпожо министър, уважаеми колеги! Регулацията в системата на здравеопазването преди въвеждането на лимитите се извършваше чрез текстовете от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и Националния рамков договор. През 2009 г. бяха въведени прогнозните лимити, но с условието, че ако бъдат надвишени се прави проверка и ако се установи, че дейността е извършена се заплаща. За първи път лимитите в чист вид се въведоха през 2010 г., когато отпадна възможността да се заплаща за доказана, след проверка, извършена дейност. В този период започнаха плащанията на така наречената надлимитна дейност, но с известно закъснение. През 2012 г. бяха въведени лимитите по диагноза, тоест фиксиран брой пациенти по всяка клинична пътека. Прогнозните обемни дейности отпаднаха през март 2013 г. като сега болниците имат годишен прогнозен бюджет и се прави преразпределение на средствата след края на всяко тримесечие. Лечебните заведения обаче не трябва да надвишават своите бюджети с повече от 5% годишно. Личните лекари и специалистите могат да използват 10% допълнително над регулативните си стандарти, без предварително разрешение на Националната здравноосигурителна каса. Неусвоените направления от предходното тримесечие могат да бъдат усвоени през текущото. Здравната каса може да определя допълнително направление преди изтичане на календарното тримесечие в случай на необходимост. Излагам тази хронология, за да бъда точна и коректна и очаквам експертен и коректен отговор на въпроса по същество: как според Вас, госпожо министър, ще се извърши регулацията в здравната система, предвид заявеното намерение за премахване на лимитите в болничната и в извънболничната помощ? В тази връзка: откъде ще дойдат необходимите допълнителни средства, защото ако кажете, че става дума само за преразпределение на средства няма да го приема, и в какви срокове?

Госпожо Грозданова, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г., всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на първична специализирана медицинска помощ Националната здравноосигурителна каса определя броя на назначените специализирани медицински дейности в рамките на определената с бюджета обща годишна сума за осъществяването им, както и стойността на назначаваните медико-диагностични дейности, също в рамките на определената бюджетна сума за тях. По силата на същия чл. 3, ал. 2 от Бюджетния закон на НЗОК, определянето на броя назначавани специализирани дейности и на стойността на медико-диагностични дейности става по реда, утвърден от Надзорния съвет на В изпълнение на законовото изискване, Надзорният съвет всяка година приема правила, по които Касата определя броя на направленията за назначаване на специализирани медицински дейности и стойността на назначаваните медико-диагностични такива от общо практикуващите лекари и специалистите в извънболничната помощ. Това е така наречената практика на регулативните стандарти или лимити, както ги наричаме в извънболничната помощ. Следователно Надзорният съвет на Касата въвежда в конкретика и по същество правилата за разпределяне на направленията за специализирана помощ и за определяне на стойността, до която всяко лечебно заведение от извънболничната помощ и всеки отделен лекар в него може да си позволи да изпрати своите здравноосигурени пациенти за по-нататъшни медицински дейности в рамките на тримесечието. За медицински дейности от специализираната извънболнична помощ, в това число и за амбулаторното проследяване на болни с психични заболявания и на болни с кожно-венерически заболявания, с разходната част на Бюджетния закон на Здравната каса за тази година, знаете, са определени 178 млн. лв. Както е видно, определените с бюджета на Касата суми не са незначителни, въпреки че са налице сериозно недоволство от колегите, работещи в извънболничната и болничната помощ, така и от пациентите, които непрекъснато, дори и в момента, се оплакват от недостиг на направления за специализирани консултации и изследвания.

без да се съобразява с подадените такива и фактически изработени от лечебните заведения. В договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ също се определя годишен прогнозен план за обем дейност и стойност на разходите, но по месеци и тримесечия. Годишните прогнозни планове за обем дейност и стойност на разходите се утвърждават отново от Надзорния съвет на Касата. За определянето на годишните прогнозни планове за обем и стойности на разходите на лечебни заведения за болнична помощ и за техните корекции от Надзорния съвет се приемат отделни правила. Със Закона за бюджета на Касата за болнична помощ, в това число за някои конкретни дейности, като интензивно лечение, акушерска помощ, лекарствена терапия при злокачествени заболявания, определеният бюджет е 1 млрд. 189 млн. 511 хил. лв. Болничните заведения, както и пациентите, изразяват сериозно недоволство от разпределението на тези като твърдят, че то е неравномерно и несправедливо. Какъв е изводът? Регулация безспорно е необходима при определен бюджет на Националната здравноосигурителна каса, тъй средствата са определени със закон и и по смисъла на този закон те няма как по друг начин да се управляват, влизайки от здравните осигуровки в НЗОК. Това обаче не означава да се въвеждат лимити, които да поставят граници за достъпа на здравноосигурените лица до медицинска помощ. Например не може пациент да бъде лишаван от достъп до специалист, тъй като общопрактикуващият лекар е изчерпал определения си брой направления за месеца или за тримесечието. Това може да става и когато пациентът потърси помощта от специалиста без непременно да е минал през общопрактикуващия лекар, тъй като пък специалистът може да не е изчерпал своя лимит за консултации или изследвания. Правилата за разходване на предоставените с Бюджетния закон, както финансов план, средства следва да бъдат адекватни на функцията на тези средства – да осигуряват, а не да ограничават получаването на медицинска помощ от здравноосигурените лица. В този смисъл е необходимо въвеждането на правила за целесъобразност и ефективност на терапията, както и въвеждането на регистри за определени заболявания, особено скъпоструващите такива, за да може да да се предвижда по-адекватен бюджет, а не както се случва в момента, за заявени определени бройки, например за лекарствени медикаменти Касата плаща без да има реален контрол върху извършеното. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря за отговора. Госпожо Грозданова,

въпросът ми беше подтикнат от това, че Ви слушах във всичките Ви интервюта, още преди да бъдете предложена и преди да бъдете избрана за министър, откъдето разбрах, че Вие имате ясното намерение да премахнете лимитите в болничната и извънболничната помощ. Тоест, да разбирам ли, че регулативните стандарти отново ще се превърнат в индикативни стандарти? Аз всъщност не чух ясен отговор, а чух това, което обяснихте какво работи в момента. Но как ще се промени това спрямо Вашата заявка? Това, което чувах също от Вас, е, че повече от всеки друг сте наясно с проблемите в системата. Не смятам, че е точно така и ще кажа нещо, което нямам навика да говоря лично – ако Вие не бяхте останала директор на болница „Шейново”, нямаше да имате кой знае какво да пишете в CV-то си, за да бъдете избрана за министър. (Оживление и шум отляво.) Има много хора, много практикуващи добри лекари, които обаче нямат достатъчно административен опит.

Госпожо Грозданова, имате право да решите да питате или не, това не е задължение. Госпожо министър, можете да отговорите. Уважаема госпожо Грозданова, аз мисля, че бях повече от ясна, но както е казал един известен политик и мислител: „Не може да се очаква правдивост от този, който не може да бъде контролиран.” Казах съвсем ясно – този въпрос във всичките ми изявления, които сте чували, аз съм говорила като представител на политическата партия, която ме е издигнала. В момента говоря в качеството си на министър, в залата има бивш такъв, който може да Ви каже до каква степен министърът може да се намесва директно в работата на една обществена институция, каквато е Националната здравноосигурителна каса. За разлика от управлението на ГЕРБ, аз не мисля, че статутът на Касата, който стана една одържавена институция, трябва да бъде и да продължи да бъде такъв. на Националната здравноосигурителна каса има представители на различни организации, аз съм готова на диалог с тях и вярвам дълбоко, че те също имат своето мнение по отношение на това как хората, които си плащат здравните осигуровки, трябва затова да получават здравна помощ. Защото Защото ако ние сме лекари и имаме при кого да отидем, независимо дали сме здравноосигурени или не, много хора нямат такива познати и не могат да използват своите връзки по този начин. Благодаря

Следващите питане и въпрос имат общ предмет и на тях министър Андреева ще отговори едновременно. Питането е на народния представител Нигяр Джафер относно политиката на Министерството на здравеопазването в областта на скрининга и ранната диагностика на онкологичните заболявания. Въпросът е от госпожа Десислава Атанасова относно усвояването на средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси (2007-2013)”, Проект „Спри и се прегледай!”. Според парламентарния правилник, първа ще има възможност да развие своето питане народният представител Нигяр Джафер. Заповядайте, госпожо Джафер. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители! Питането ми е във връзка с политиката на Министерството на здравеопазването в областта на скрининга и ранната диагностика на група заболявания, според статистиката причиняваща много често смърт в България, както и по света. Доказано е, че през 2020 г. заболеваемостта от онкологични заболявания ще бъде увеличена с още 50%. Това е голямо изпитание за световните икономики и за всяка система на здравеопазване. Правителствата са изправени пред предизвикателства – финансови, икономически, социални и преди всичко здравни. Една здравна система, която не може да открие раково заболяване в ранния стадий, е подложена на изключително сериозен тест. За съжаление, българската здравна система не издържа този тест. Уважаема госпожо министър, след декларация на Четиридесетото Народно събрание на Република България, приета единодушно по предложение на създадената и функционираща тогава група „Парламентарен консенсус за борба със социално значимите заболявания”, в която влизаха представители на всички – тогава седем, парламентарни групи, Министерството на здравеопазването предприе действия по изготвянето на Национална програма за профилактика на онкологичните заболявания. През месец май 2009 г. бе изготвен проект в областта на превенцията и диагностиката на рака, одобрен по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” в в приоритетно направление 5.3. По проекта в размер на 19 млн. 558 хил. лв. се предвижда скрининг за три предотвратими в цял свят заболявания, форми на рак, с които светът и науката се е преборила: рак на маточната шийка, рак на гърдата и колоректален рак. Уважаема госпожо министър, ограничаването и контролът на онкологичната заболеваемост е въпрос на чест и тест за всяка система. На какъв етап е реализацията на този проект? Как оценявате действията по него до този момент? Госпожо Атанасова, имате възможност да развиете своя въпрос в рамките на две минути. Заповядайте.

„Спри и се прегледай” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата цел на този проект на всички, които са го защитавали пред европейските ни партньори, и на всички екип, които са работили за неговото осъществяване, е подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на живота на населението и поддържане на здрава работна сила, оптимизиране на здравните и социални разходи чрез увеличаване на относителния дял на откритите и насочени към лечение предклиничен и ранен стадий на заболелите от рак на маточна шийка, млечна жлеза и колоректален карцином при двата пола. Проектът започна да се осъществява и е с продължителност от 55 месеца от 21 май 2009 г. до 21 декември 2013 г. Моят въпрос към Вас е: кои и в какъв обем са изпълнените дейности от стартирането на проекта до момента? Каква е стойността на проекта, госпожо министър, защото Вие и от тази трибуна, и в редицата си медийни изявления твърдяхте, че има опасност България да загуби над 200 млн. лв. по този проект? Само да напомня, че стойността на проекта е 19 млн. 500 хил. лв. Надявам се, че това е грешка поради непознаването Ви на оперативните програми, по които работи Министерството на здравеопазването, и на всички проекти, които то е защитило и реализирало по времето на мандата на ГЕРБ. Благодаря. Госпожо Андреева, имате възможност да отговорите в рамките на пет плюс три – до осем минути. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа народни представители, госпожо Атанасова! Проектът „Спри и се прегледай” стартира на 21 май 2009 г. с първоначален краен срок 21 октомври 2010 г. От месец октомври 2009 г. до месец октомври 2012 г. са извършени общо десет промени по договора за безвъзмездна финансова помощ, касаещи смяна на членове от екипа за управление на проекта, удължаване на проекта, промяна на дейности и въвеждане на регулация относно регулярното подаване на искания за междинни плащания. Последният приет от договарящия орган краен срок за изпълнение на проекта е 21 декември 2013 г. Основните забавяния в изпълнението на проекта са породени от забавените провеждания на двете основни тръжни процедури – информационна система „Национален скринингов регистър” и система за известяване информационни кампании. Предварителният контрол и на двете тръжни процедури е отнел година и половина. Създадено и отпечатано, по-късно и разпространено в 28-те регионални здравни инспекции „Ръководство за добра медицинска практика и скрининг на онкозаболявания” през месец май 2011 г. Въведени са регламентация на скрининга и националния скринингов регистър, и условията за провеждането му. Във всяка регионална здравна инспекция е обособен по един регионален координатор на скрининга. Чрез РЗИ лечебните заведения са информирани за възможностите за участие в проекта. За периода 2012-2013 г., съответно месеците ноември-февруари, хардуерната платформа е позиционирана и конфигурирана в сградата на Министерството на здравеопазването. Информационната система „Национален скринингов регистър” е система за известяване, разработена и въведена в експлоатация през месец август 2012 г. до месец май 2013 г. В информационната система са регистрирани 87 лечебни заведения. Първите договори, сключени с 19 лечебни заведения, са в рамките на служебния кабинет, за периода 16 април 2013 г. до 15 май 2013 г. Всичките лечебни заведения, които отговарят на медицинските стандарти и имат желание да бъдат изпълнители на скринингови изследвания, могат да заявят своето желание пред регионалните инспекции и да се регистрират в скрининговия регистър. кажа, че на 29 май тази година е извършена първата селекция на 150 хиляди пациенти, които ще минат през скрининговата програма. Селекцията се извършва като автоматизиран процес на основа на данните, получавани от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”, Националната здравноосигурителна каса, Националния раков регистър. Изпратени са покани до лицата, попаднали в първата селекция за периода 31 май 2013 г., като от 5 юни тази година е възможно да бъдат извършени скринингови изследвания в цялата страна. В края на този месец ще бъде извършена и втората селекция на 150 хиляди пациенти, които ще минат през програмата. Това е свършеното до момента. Благодаря. Благодаря за отговора. Госпожо Атанасова, имате възможност за реплика. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо Андреева, радвам се, че пред залата в Народното събрание и пред всички слушатели и зрители на БНР и БНТ давате толкова пълна информация за това какво е извършено по време на реализацията на Проект „Спри и се прегледай”. Ще пропусна тази реплика от залата за моята дейност, защото това не е само моя дейност, господине, това е трудът на изключително много хора национални консултанти, лекари, експерти, труда на много екипи в Министерството на здравеопазването, в Националната здравноосигурителна каса. И не само това. Това е проект, който е ориентиран към човешките съдби, към съдбите на тези хора, които са с онкологични заболявания, не е ориентиран въпрос към моята дейност. И от това, което каза госпожа Андреева, става ясно, че моят екип и аз сме си свършили работата, защото обемът, който е следвало да бъде изпълнен от дейността по реализация на този проект, е факт – имаме информационна кампания и тя е факт, имаме известяване за покана на преглед, за скрининг и тя е факт. Имаме работещ Национален скринингов регистър. И не само това, вече 100 хил. пациенти са поканени, предстои и изпращането на покана на още 150 хил. пациенти. Започнали са и скрининговите изследвания, както каза госпожа Андреева. Тоест, ние имаме възможност като държава за първи път да се справим с най-тежкото и коварно заболяване в света. Това е шанс за хиляди български граждани

Уважаема госпожо председател, дами и господа! Госпожо Атанасова, истински съм учудена от току-що казаното от Вас. Искам отново да подчертая, че стартът на програмата е бил през май 2009 г. от предходното правителство и в рамките на тези 4 години Вие не сте успели да осъществите този проект. Оставили сте първите договори и първите селекции да бъдат извършени от служебното правителство, като основната част по този проект, а именно скрининга, в обхвата на програмата са 400 хил. души. Надявам се не мислите, че може да бъде извършен в следващите 6 месеца. Само ще Ви кажа, че за този период от 2009 г. до момента са заболели повече от 2500 човека от рак в тези три групи заболявания. Така че, моля Ви, помислете на коя съвест ще лежат точно тези хора.

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители! Странно е как могат да се променят хората, начинът им на говорене, тонът им, самочувствието им в рамките на няколко месеца. Малко предистория. Проектът е подписан месец май 2009 г. и коректността изисква да споменем, че човекът, който подписа този проект, е министър Евгений Желев. от КБ.) През месец юли 2009 г., когато имаше ново правителство и то беше на ГЕРБ, от тази трибуна беше отправено питане към министър Божидар Нанев какво се случва, какви са неговите виждания, как ще продължи тази борба с рака. Отговорът беше толкова объркващ, че в народното представителство не остана и капка надежда, че новото правителство знае какво ще прави и какво ще се случва в тази насока. През месец септември 2010 г. министър Анна-Мария Борисова, която просто отговори служебно, че срокът може би ще бъде удължен до месец ноември 2011 г., защото рискът да загубим тези пари тогава беше реален. Рискът да загубим 20 милиона

Отговорът е, че са изхарчени много пари за информационни кампании, за хонорари, за семинари за обучение, включително за реклами с журналисти и с отправени послания към групи, но не и практическо реализиране на скринингова програма. Нека да припомня и нещо друго новопостъпилото тогава правителство на ГЕРБ отива да получи една награда в Брюксел без капка свян и без да спомене, че това е заслуга на други хора. Защото животът не започна с никой от нас и не свършва с никой от нас. В Брюксел тогава се дава първа награда за този проект, защото наградата на Брюксел е за Проекта „Спри и се прегледай” за идеята, за инициативността, породена от диалога между тогавашната законодателна, изпълнителна власт и неправителствения сектор. Аз мисля обаче, че скоро можем да дадем антинаграда на екипите на Министерството на здравеопазването, които управляваха това министерство през тези четири години. Защото не министър Андреева, в която се вглеждате много детайлно в това, което казва, в CV-то и в какви ли не е виновна за това, че ние и сега в рамките на 2-3 месеца трябва да прегледаме 400 хил. български граждани, които са в рисковите групи да заболеят или от рак на гърдата, или от рак на маточната шийка, или от колоректален рак за двата пола. Как ще бъдат прегледани те, бивш министър Атанасова? Може ли да дадете отговор на този въпрос? Съжалявам, че влизам в този диалог. И този тон, който в момента се опитвате да наложите, не е коректен и не е добър знак за бъдещата работа на експертите, които ще трябва да решават този проблем. Сто хиляди души трябва да бъдат прегледани и профилактирани, да им се направи скрининг за колоректален рак. Как ще стане това, при положение, че на един човек трябва да се отделят 45 минути? Двеста и петдесет хиляди жени трябва да бъдат прегледани, да им се направят прегледи, цитонамазки и да бъдат анализирани резултатите в рамките на няколко месеца.

Имате два огромни гряха към българското здравеопазване – ония 1 млрд. 400 хиляди, които безмълвно дадохте на министър Дянков от парите за здраве, които отидоха незнайно за какво. Втори грях с четенето на СРС-та срещу лекари от тази трибуна. И това е следващото, което най-вероятно пациентите няма да Ви простят. Защото и тези дни Асоциацията на онкогинеколозите, на патоанатомите, пациентските организации с тревога питат какво става с тези 20 милиона, ще бъдат ли отнети те? Конкретните ми въпроси, министър Андреева, са следните: ще се реализира ли този проект в рамките на следващите месеци? Ще загубим ли тези почти 20 милиона – най-смислените средства по един от най-смислените проекти, имащи шанс да се осъществят въобще в България? И втори въпрос: кой ще понесе отговорността, ако не се реализират? Кои са хората конкретно в министерството, които 4 години отговаряха за този проект, защото имаше ресорни заместник-министри, имаше екипи, които уж работеха? МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Джафер. Аз не Ви прекъсвам, уважаеми колеги, но моля все пак да имате предвид и парламентарния часовник. Заповядайте, госпожо министър.

Аз обаче, познавайки работата и технологията по извършване на този тип скрининг, освен това независимо от разпространената информация се оказва, че много болници не знаят, че тази програма се провежда, лично аз тези дни прозвъних колеги, които познавам в специализирани акушеро-гинекологични болници и отделения в многопрофилни такива. Министерството може би за своя сметка ще стартира една кампания и аз много се радвам, че този въпрос беше зададен. Искам да се обърна към всички хора, които в момента гледат този парламентарен контрол, хора, които са в рисковите групи, които в семействата си имат подобни заболявания и да ги призоват те сами също да търсят насочено възможност да бъдат включени в тази програма. Истина е всичко това, което каза д-р Джафер – изключително кратко е времето, за да бъдат обхванати 400 хил. пациенти. Кой ще понесе отговорността? Отговорността е морална категория. Надявам се хората, които четири години не стигнаха до същността на този проект, да имат такъв тип усещания и ценности, защото голяма част от отговорността за този проект и за парите, които ще загубим, които Европа дава за здравето на българския народ, ще лежи, пак казвам, на тяхната съвест. Благодаря. Благодаря, госпожо Андреева. Госпожо Джафер, желаете ли да изразите отношение към отговора на министъра? НИГЯР Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожо министър, дами и господа народни представители! В много европейски страни, както и в България, и заболеваемостта, и смъртността нарастват.

В България нараства както заболеваемостта, така и смъртността. Специалистите напоследък твърдят, че умират все по-млади хора, и то от предотвратими форми на рак, за които медицината, науката, компаниите, специалистите са намерили решение. мисля, че трябва да направите всичко необходимо – ако има възможност, да се удължи отново действието на програмата, въпреки че много от хората казват, че тези възможности са изчерпани, защото на пет пъти е удължаван срокът. срокът. Българските пациенти заслужават това отношение. Заслужават да се инвестира в профилактика, в скрининг, в ранна диагностика, а не в скъпоструващо късно и много често неефективно лечение. Българската държава много трудно може да си позволи, но го прави, доколкото може, да дава стотици милиони за късно лечение, но това е изключително сериозен здравен, социално-икономически и финансов проблем. Това е голямо изпитание за всички здравни системи, а за българската здравна система – още повече. Беше споменато името й, така че има право да отговори в рамките на две минути. да направя коментар на това, което казахте и да защитя името си. Мисля, че съм понесла своята отговорност като министър на здравеопазването, когато направих всичко възможно този проект да не спре, България да не е нужно да връща близо 20 млн. лева. Наистина е факт, че вече този проект се реализира. Това не може да бъде отречено. Аз и моят екип сме били двигателят на това да бъдат извършени всички процедури по обществените поръчки, за да може да се възложи реализацията, и не с елементарни ръководства, семинари и така нататък – напротив, с организиране на работата за реален скрининг. Дори бяхме поискали преразглеждане на проекта и преустановяване на всички тези безсмислени според мен семинарни дейности, издаване на редица ръководства, информационни кампании – целяхме повече средства да бъдат дадени на лекарите за извършване на скрининг на хората, които са подложени на този риск. Само че проектът, 2009 г. спечелен от българската държава и разписан от тогавашния министър д-р Желев, с най-голямото ми уважение, предполага всички тези графици и дейности, които следва да бъдат изпълнени. Една от тези дейности е информационната кампания, която веднъж се провали. Провали се, защото беше спечелила госпожа Моника Йосифова и се отказа да провали проекта. Благодаря. Госпожа Десислава Атанасова е задала въпрос на здравния министър госпожа Андреева относно политиката за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества. Госпожо Атанасова, две минути да си зададете въпроса. Благодаря Ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители! Госпожо Андреева, съгласно Закона за здравето министърът на здравеопазването, съвместно с неправителствените организации, създава условия за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества, като осъществява промотивни профилактични дейности чрез национални програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.

на закрити обществени места, Ви питам: какви условия, дейности и национални програми предвиждате да бъдат осъществени за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества от този момент нататък? Надявам се, че Министерството на здравеопазването няма да спре да изпълнява тези профилактични програми, въпреки разбирането на управляващите, че следва

Благодаря, госпожо председател. Дейностите за ограничаване на тютюнопушенето и алкохола в Република България се изпълняват съгласно Закона за здравето. Един от основните инструменти, с който се реализира политиката на Министерството на здравеопазването по отношение ограничаването на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества в Република е чрез създаване и изпълнение на дейностите по национални програми в посочените области. Изготвен е проект за „Национална програма”, който продължава да се доусъвършенства, „за превенция на хроничните незаразни болести 2013-2020 г.”. Основната цел на програмата е редуциране на нивото на общите хронични незаразни заболявания, най-често срещаните рискови фактори – поведенчески, биологични и психосоциални, чрез намаляване на разпространението на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, подобряване на храненето и увеличаване на физическата активност. В работната програма към Националната програма са разписани конкретни дейности, насочени към населението като цяло и конкретни целеви групи за предотвратяване употребата на тютюн и тютюневи изделия и злоупотребата с алкохол. Предвидените дейности са в три основни направления: повишаване нивото на информираност, обучение и включване на хората в дейности, свързани с намаляване употребата на тютюн и тютюневи изделия и злоупотребата с алкохол; изграждане на капацитет и умения за консултиране и подкрепа в медицинските и немедицински специалисти, свързани с посочените рискови фактори; - включване на обществените структури и общности в програмата. Проектът на Националната програма е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването. Предстои уточняване и прецизиране на финансовия разчет съгласно дадените бележки от Министерството на финансите, след което този проект на програма ще бъде внесен в Министерския съвет. Реализират се дейности по бюджетната програма „Намаляване търсенето на наркотици” на Министерството на здравеопазването. Основна цел на програмата е предотвратяване възникването на заболявания, свързани с употребата на наркотични вещества. За постигането на тази цел се извършват дейности по превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, подобряване на достъпа до програма за лечение и психо-социална рехабилитация, намаляване на здравните и социални щети от употребата на наркотични вещества, изграждане и развитие на национална публична информационна система по проблемите, свързани с наркотиците. За провеждането на националната политика в областта на наркотиците се изграждат 27 общински съвети по наркотични вещества и превантивни информационни центрове. През тази година продължава изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците. Предстои да се проведе Седмата национална среща по проблемите на употреба и злоупотреба с наркотични вещества, както и отчет на резултатите във връзка с тази превенция до момента. момента. За разработване и изпълнение на общински програми през 2013 г. са осигурени финансови средства в размер на близо 65 хил. лв. Планира се провеждане на обучение в техники за скрининг, ранни и кратки интервенции, които се препоръчват от Комисията по наркотични вещества към ООН за обучение на професионалисти, улесняване на достъпа до професионална помощ и актуална информация към Националния център по наркомании и разглеждане на неговата работа доколко ефективно работят центровете за борба с наркомании. Искам да подчертая, че през последните пет години от регистрираните в Софийския Център по наркомании излекувани от това са само трима! Изготвен е проект на наредба за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества. Предстои внасянето на проект на наредба за обсъждане от ръководството на Министерството на здравеопазването. Изготвя се и проект на Трета национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г. и план за действие към нея. Профилактични дейности за намаляване на рисковите фактори ще се реализират и чрез Здравната стратегия за лица в неравностойно положение. Програмата ще има за цел да постигне по-високо ниво на здравето на хората в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства. Тук искам да обърна внимание, че политиката на Министерството на здравеопазването ще продължи да бъде в тази посока, независимо от всички спекулации, които се чуват от устата на представители на ГЕРБ, защото завявам категорично:

като непушач и като лекар – аз съм против това, но разбирам, че на най-високо ниво в сградата на Министерството на здравеопазването в последната година този закон е бил много сериозно нарушаван.

Уважаема госпожо Андреева, добре че се разграничихте и осъзнахте навреме какво направихте в първия си ден като министър на здравеопазването. Добре, че осъзнахте не само като лекар, а и като министър, че сте отговорна съгласно и Конституцията, и закона, за здравната политика, която се провежда в държавата. Добре е и да начертаете бъдещите си приоритети, тъй като всичко казано от Вас са дейности и национални програми, които са заложени да бъдат изпълнявани от предходното правителство. Очаквах от Вас малко повече креативност и малко по-различни идеи, освен призоваването Ви и всъщност отговорът Ви на това, че Вие сте непушач и че подкрепяте всъщност тоталната забрана. Е, разбира се, това също е напредък. Поздравявам Ви.

Благодаря, госпожо председател. Госпожо Атанасова, смятам, че е некоректно от Ваша страна да искате в рамките на десет дни, откакто съм министър, да изградя стратегия за всичко, което се очаква да свърши Министерството на здравеопазването при положение, че Вие сте ни оставили доста сериозно наследство, като например факта, че не Ви е стигнало време да започнете работа по стратегията за следващия програмен период 2014-2020 г.

…След като всички програми, които нашите европейски партньори ще финансират, са в изключително тясна връзка с изработването на тази здравна стратегия. Отделно трябва да свърша Вашата работа по всички програми, включително и „Спри и се прегледай!”, защото за мен наистина е изключително важно максимален брой хора да могат да стигнат до тези скрининги и изследвания, за които говорихме преди малко.

не само на Министерството на здравеопазването, но и на всички останали министерства, е, че всеки следващ министър спира всичко, което предходните са започнали и започва да реализира някакви свои идеи, понякога доста недоносени, мислейки си, че от него започва всичко. Не! Аз също не смятам, че от мен започва всичко, нито всичко ще свърши с мен! По-добре дайте да имаме един по-конструктивен тон, защото в крайна сметка това министерство е призвано да се грижи за хората. Благодаря. благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Благодаря на всички народни представители, които останаха в залата, на министрите, които отговаряха. С това въпросите и отговорите са изчерпани. Следващото пленарно заседание